Poštovane saborske zastupnice i zastupnici, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Samo za informaciju danas ćemo odraditi još 2 točke dnevnog reda. Dakle Prijedlog odluke o proglašenju Hrvatskog dana osviještenosti o debljini i Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području sprječavanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica. Dakle prelazimo na točku dnevnog reda: - Prijedlog odluke o proglašenju Hrvatskog dana osviještenosti o debljini; Predlagatelj je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, na temelju članka 85. Ustava i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince, Vlada je dostavila mišljenja. Raspravu je proveo nadležni odbor za zakonodavstvo. Želi li možda predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite, uvažena kolegica Ines Strenja-Linić. Poštovani predsjedavajući, poštovani kolegice i kolege. Pa evo par riječi s obzirom na prijedlog ovog dana koje zapravo jako bitno, jako bitno i čiji zahtjev smo imali već kroz dva zasjedanja Sabora i nekako ta točka nikako nije došla na dnevni red plenarne sjednice. I danas napokon evo obrazložiti ću da smo proglašenjem 16. ožujka hrvatskim danom osviještenosti o debljini, RH se pridružuje zemljama EU ali i svijeta koji su problem debljine, odnosno pandemiju pretilosti nazvanu Globesiti shvatile kao ozbiljan javno zdravstveni problem te ovu pošast modernog načina života nastoje riješiti sustavnim multidisciplinarnim pristupom. Dakle u više od 95% slučajeva debljina je bolest stila života odnosno bolest suvremene civilizacije. Samo u jedan do 2% bolesnika uzrokovano je nekontroliranim prekomjernim unosom hrane a u manje od 5% bolesnika uzroci mogu genetske, endokrine ili metaboličke bolesti. U ubrzana informatizacija i globalizacija olakšale su brzo širenje debljajućeg stila života i popratne epidemije debljine do razmjera današnje pandemije. Stil života koji je razlogom krupne promjene prehrane, povećanje unosa energije hranom, smanjenje tjelesne aktivnosti i skraćivanje spavanja uzrokovali su daljnji nesklad između unosa i potrošnje energije odnosno malen ali kroz duže vrijeme neprekidan unos viška energije. Poznato je da debljina kao kronična bolest ne ruši samo kvalitetu života nego i skraćuje život. I u onih u kojih traje od djetinjstva smanjuje se očekivano trajanje života od čak 17 do 20 godina. Povišene masnoće u krvi, poremećena tolerancija glukoze, odnosno šećerna bolest, osobito dijabetes tipa 2 te bolesti krvnih žila, samo su neke od komplikacija a njezino ne liječenje predstavlja faktor rizika za razvoj cijelog niza drugih kroničnih nezaraznih bolesti. Posebnu pozornost stoga treba posvetiti prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju debljine u djece i adolescenata jer se može očekivati da će kroz, baš zbog nje naša djeca živjeti kraće od nas. Naime u svijetu trenutno ima više od 22 milijuna djece mlađih od 5 godina sa prekomjernom težinom, a Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da će do 2025. 50% svjetskog stanovništva biti debelo. Prema istraživanju o zdravstvenom ponašanju učenika, Health behaviour in school age children za 2016. provedenom u više od 40 zemalja i regija Europe i svijeta uključujući i Hrvatsku u dobi od 11 godina smo u 10 zemalja ima više učenika i učenica s prekomjernom tjelesnom težinom nego u Hrvatskoj. Udio učenika u RH sa indeksom tjelesne mase većim od vrijednosti aritmetičke sredine uvećane za jednu standardnu devijaciju to je ta body mass indeks opadao s dobi od 33% u 11-godišnjaka na 27% u 13-godišnjaka, na 24% u 15-godišnjaka dok je učenica pad znatnije izražen sa 20% u dobi do 11 godina, preko 14% u dobi od 13 godina i 9% u dobi od 15 godina. Prema Global status report of noncommunicable diseases, znači World health organization koji je za 2014. rekla procijenjena prevalencija osoba od 18 godina i stariji u RH iznosi …/Govornik se ne razumije./…. Dakle uvažavajući sve navedeno, RH prepoznala je veličinu i ozbiljnost problema koji nosi debljina, posljedice koje uzrokuje te načine na koje se može utjecati na njeno smanjenje. Rješenje debljine nije u liječenju nego u prevenciji pri čemu pomaže osvješćivanje javnosti, edukacija o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti od najranijih dana. Obilježavanje stoga hrvatskog dana osviještenosti o debljini 16. ožujka trebao bi biti jedan od doprinosa utjecaju na njeno smanjenje radi unapređenja zdravlja, sprječavanja bolesti i podizanja kvaliteta i duljine života svih nas pogotovo mladih naraštaja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Uvaženoj kolegici Ines Strenja-Linić. Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Ivan Ćelić. Izvolite. **Ćelić, Ivan proglašenje Hrvatskog dana osviještenosti o debljini. Neki će reći da imao previše nacionalnih dana ali mislim da je to dobro. Doktorica Strenja-Linić je istaknula kako je u velikoj većini slučajeva debljina bolest stila života, međutim tu trebamo biti oprezni, naime, pretile osobe su često puta izložene stigmatizaciji i predrasudama i vrlo često se suočavaju sa problemima koje zadiru u sve pore njihovog funkcioniranja. Ono što je vrlo zanimljivo, dakle da društvena zajednica vrlo jasno i slobodno izražava svoje predrasude prema pretilim osobama, nažalost je to prisutno i u zdravstvenim ustanovama, znači ako gledamo dakle i kod kod pretilih učenika, isto tako, tako da treba obratiti pozornost, dakle postoji poremećaj percepcije vlastitog tijela i naravno, kod mladih i kod adolescenata koji su pretili, tu treba posebnu posebnu pozornost posvetiti s obzirom na njihovo mentalno zdravlje, tako dakle bez obzira što je u velikoj veličini slučajeva to posljedica stila života, i zato je važna prevencija i edukacija, ne smijemo smetnuti ni s uma niti ovu činjenicu i nadam se da će jedan od budućih nacionalnih Dana osviještenosti o debljini u RH biti i na ovu temu. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi. Odgovor uvažena kolegica Ines Strenja-Linić. **Strenja, Ines (MOST)** Pa hvala kolega, s obzirom na ono čime se vi bavite, ja bih skrenula na još jedan problem a to je da zapravo slijedom toga nastaje i različiti oblici depresivnog zapravo jednog raspoloženja, i depresivnog poremećaja koji zapravo isto tako predstavlja jedan značajan problem i stvara jedan zatvoreni krug u toj populaciji i znači, to je jedan vrlo bitan problem koji se javlja danas u svijetu i danas se predstavlja prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, depresija je četvrti najveći svjetski zdravstveni problem a do 2020. bit će drugi vodeći. Tako da sve to se mijenja, i sve to treba uzeti u obzir, kada se pristupa toj populaciji, posebno djece i adolescenata i to sve znači jedna kompleksna priča koju treba obuhvatiti sa zdravim životom, a o tome ću kasnije u svojoj raspravi. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ines Strenja-Linić na odgovoru i na dodatnom obrazloženju. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne, zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a, prijavila se uvažena kolegica Ines Strenja-Linić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo mene je dopala ova tema, malo nezgodna za mene, ali evo ja bi htjela nešto reći još ne samo o problemu nego još nečemu što je povezano s tim. Dakle kako se borba s pothranjenošću stanovnika zemalja Trećeg svijeta nastavlja, u zemljama zapadnog svijeta posebice u urbanim okruženjima, debljina zbilja poprima široke razmjere. Prije nekoliko godina prema nekim podacima, prvi put u povijesti čovječanstva broj osoba sa prekomjernom tjelesnom težinom nadmašio je broj gladnih u svijetu. Dakle, danas govorimo o dvojnom problemu na globalnoj razini ali i o debljini kao vodećoj bolesti koja je rizik za razvoj drugih kroničnih nezaraznih bolesti kao što je šećerna bolest, kardiovaskularna itd. nažalost, iako većinu ljudi zabrinjava zbog estetskih razloga, debljina je prvenstveno javnozdravstveni problem. Dakle, izravni i neizravni troškovi liječenja komplikacija pretilosti, velik su teret i za proračune i boljih zdravstvenih sustava od nas. Dakle, činjenice, dva puta veći broj osoba s debljinom u svijetu u odnosu na 1980., više od 1,9 milijardi odraslih osoba trenutno je sa prekomjernom tjelesnom masom, odnosno, 600 milijuna milijuna odraslih ljudi sa debljinom u 2014. kako je rečeno, kako je za tu godinu podatak. Dakle, okolišne i društvene promjene povezane su se ubrzanim, a ponekad nedovoljno podržavajućim razvojem politika u mnogim sektorima poput zdravstvenog, poljoprivrednog, prometnog, okolišnog, prehrambenog, obrazovnog, imaju za posljedicu stvaranje prehrambenih navika stanovnika koji uključuju brzu, jednostavnu dostupnost hrane čija kalorijska vrijednost nadilazi nutritivnu, sjedilački način života koji dovodi do smanjenja tjelesne aktivnosti i predstavljaju glavne uzroke povećanju tjelesne mase koja vodi i u prekomjernu tjelesnu težinu i debljinu. Poseban problem danas je debljina u djece ali i izazov, povezuje se sa povećanim rizikom za debljinom, smanjenjem očekivanog trajanja života, i invaliditetom u odrasloj dobi, ali i s povećanim rizikom za ortopedske bolesti, znači bolesti lokomotornog sustava, hipertenzije, razvoj kardiovaskularnih bolesti, ranih znakova za razvoj šećerne bolesti, i psiholoških posljedica što sam već rekla i dječjoj dobi. Ali bi htjela samo dvije riječi i o kroničnim nezaraznim bolestima jer ovo je dio toga. Dakle, kronične nezarazne bolesti danas su problem, kao što su u povijesti bile problem zarazne bolesti, danas su kronične nezarazne bolesti, javnozdravstveni problem svih razvijenih zemalja svijeta i prema uzrocima smrtnosti kardiovaskularne bolesti bolesti su na prvom, a maligne bolesti na drugom mjestu. Dakle kronične nezarazne bolesti prioritetni su zdravstveni problem danas, demografski trendovi su sa sve većim brojem starijih osoba, i suvremeni način života obilježen mehanizacijom, automatizacijom radnih procesa te kompjutorizacijom sa sve manje fizičkih opterećenja na radnom mjestu, doveli su do pandemije kroničnih nezaraznih bolesti. Samo da pojasnim, znači kronične nezarazne bolesti su kardiovaskularne, maligne bolesti, kronične nezarazne respiratorne bolesti, znači dišnih organa, šećerne bolesti, bolesti lokomotornog sustava. Ovo nije medicinsko predavanje nego je samo da znate zapravo taj termin kronične nezarazne bolesti koji zapravo ima utjecaj na mnoge aspekte našeg života. A čimbenici rizika za nastanak tih kroničnih nezaraznih bolesti su pušenje, povišeni krvi tlak, povišene masnoće, alkohol, prekomjerna tjelesna težina, nepravilna ishrana jer imamo i anoreksiju u toj priči, i fizička neaktivnost. Dakle stanovništvo Hrvatsko, završilo je svoju demografsku tranziciju i danas se ubraja u stara stanovništva sa viskom udjelom stanovništva starijem od 65 godina. Trendovi dakle ukazuju na loše stanje demografskog zdravlja što predstavlja značajan izazov za održivi razvoj društva u cjelini, ali i za sam zdravstveni sustav koji će morati odgovarati na zdravstvene potrebe sve većeg broja starije stanovništva. U čimbenike rizika na koje se mijenjanjem životnih navika može djelovati ubrajaju se pušenje, nepravilna prehrana i nedovoljna tjelesna aktivnost. Sva istraživanja navode da se dvije trećine smanjenja smrtnosti od bolesti srca i krvnih žila osobito infarkta srca i moždanog udara koji su se uspjeli postići može pripisati upravo smanjenju navedenih čimbenika rizika i primjerenoj kontroli povišenog krvnog tlaka, a samo 1/3 unapređenju unapređenju dijagnostičkih terapijskih i rehabilitacijskih postupaka. Dakle, aktivnosti promicanja zdravlja kojima se djeluje na navedene čimbenike od posebnog su značenja za unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva u našoj u našoj zemlji. Dakle, uz sve ovo mislim da se apsolutno trebaju uključiti i međunarodna tijela, agencije koristiti znači sve njihove dostupne informacije, profesionalne udruge nevladine organizacije. Ali bih posebno htjela danas reći da je ipak danas u Hrvatskoj krenuo jedan jako dobar projekt koji se zove „Živjeti zdravo“. Dakle, Nacionalni program „Živjeti zdravo“ koji je uspio povući 30 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda i razvijen je kao program promicanja i unapređenja zdravlja stanovnika RH promicanjem promicanjem pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti sa ciljem prevencije prekomjerne tjelesne mase i debljine, te očuvanja mentalnog i spolnog zdravlja u različitim okruženjima je cilj tog programa. Nositelj je Ministarstvo Nositelj je Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provoditelji su Hrvatski zavod za javno zdravstvo, županijski zavodi za javno zdravstvo, nevladine udruge i sa tom temom smo zapravo i 14. veljače imali ovdje u Saboru i tematsku sjednicu na kojoj su svi oni bili prisutni. I taj program je zapravo krenuo

zdravstveni turizam, zdravlje i prehrana gdje dolazi zapravo posebno naglasak Program pravilne prehrane u školama gdje se praktički mi danas više ne možemo vidjeti one mašine u kojima su klinci mogli uzimati sve one slatkiše koji su bili instalirani u školama što je već odavno već izišlo iz mnogih škola na zapadu. Zdravlje i radno mjesto, zdravlje i okoliš. Dakle, ciljana populacija nacionalnog programa su i djeca i mladi, osobe srednje i starije dobi, općenito osobe sa povećanim bihevioralnim i biomedicinskim čimbenicima rizika. Dakle, očekivani rezultat ovog Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ je senzibilizacija građana o potrebi očuvanja zdravlja, mijenjanja promjenjivih loših navika, smanjenje pobola od kroničnih nezaraznih bolesti i porast udjela zdravih građana u ukupnoj populaciji. Dakle, nije da ništa nismo učinili. Već godinama nastavni Zavodi za javno zdravstvo, županijski i gradski čine sve u okviru svojih sposobnosti i mogućnosti, ali sa ovim programom koji je krenuo kao nacionalni program. Nadam se da ćemo imati pomaka i na ovom, znači na smanjenju posebno djece i adolescenata sa debljinom. A ovaj dan koji smo predložili kao odbor i ja evo u ime kluba to podržavam. Mislim da će pomoći osvješćivanju koliko je to zapravo bitno za zdravlje svih naših građana. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ines Strenja-Linić na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prva se za repliku javila uvažena kolegica Majda Burić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana kolegice Strenja-Linić. Dapače pozdravljam odluku. U svakom slučaju, međutim smatram da valja naglasiti i to sa jako, jako puno uskličnika da debljina nije sramota i da se zbog toga nitko ne bi trebao osjećati niti loše i ne daj Bože ružno već da je to prije svega zdravstveni problem suvremenog društva na kojeg treba djelovati i prevencijom i edukacijom i promjenom stila života i životnih navika. Kao što je debljina problem, problem je i to veliki problem izrugivanje na račun toga. I to je sramota, a ne debljina. Smatram da treba edukativno djelovati prije svega na djecu odgojem, da se suzdrže od pridjeva debeli i debela zato što je to uvreda koja na nekoga djeluje u najmanju ruku smanjenim samopouzdanjem, a u konačnici dolazi i do onih primjera koje ste i vi spomenuli gospođo Strenja-Linić a to su anoreksija, bulimija i na kraju smrt. A budući da sam 12 godina radila u odgojno-obrazovnom procesu smatram da jako dobro znate koje su prehrambene navike naših učenika, što to oni jedu, što žele jesti i što su njihove preferencije. I kad im se kaže sa mnom bute išli na terensku nastavu bute jeli samo koprive, zelje i kobasice onda vam je odgovor bilo kojeg djeteta na razini poslovice da je zelje dobro i zec bi imao 100 kila. I to je naša frazeologija, naša baština koja odražava istinu naših starih. I to je zaista istina naših starih i naših predaka. Međutim, razlika je u tome što su oni slikovito ću se izraziti krampali, a većina današnjeg društva to ne radi. Dakle, radi se zaista o zaista o disbalansu onoga što se unosi i onoga što se troši. Evo zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Majdi Burić. Idemo na sljedeću repliku uvažena kolegica Ana Komparić Devčić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Strenja-Linić mi smo na Odboru za zdravstvo puno razgovarali na ovu temu. Imali smo dakle više sjednica koje su na neki način obuhvatile ovu temu i ono što je dakle poražavajuće u RH, dakle da samo 36% se rijetko odraslih dakle stanovnika RH se rijetko bavi nekom tjelesnom aktivnošću, 29% se uključi katkad u aktivnosti, a redovno se sportskom aktivnosti bavi samo 9% stanovnika. Kad to prenesemo, dakle na djecu još su poražavajući podaci. Ali ono što ste spominjali, a to je dakle sustavno bavljenje i sustavno pristup bavljenja sportom. O tome smo razgovarali i kod, dakle Izvještaja Hrvatskog olimpijskog odbora. I ja osobno smatram da Hrvatski olimpijski odbor izuzetno zanemaruje taj dio, taj segment djece u sportu. Dakle, naš Hrvatski olimpijski odbor se bavi vrhunskim sportašima, dok vi dođete do vrhunskog sporta to je jedna velika procedura, a tih vrhunskih sportaša u RH i nema tako puno. Dakle, ono što ja smatram je da bi trebali svi zajedno poraditi na tome da se više bavimo masovnim amaterskim sportom koji bi obuhvatio veći broj djece, a ne samo vrhunskim sportom, a pri tome želim naglasiti da je izuzetno teško baviti se sportom u manjim ruralnim sredinama, na otocima, gdje su nedostaci dvorana i svih onih stvari koje su potrebne da bi se djeca bavila sportom, nedostatak kadrova koji bi se bavili djecom, a znamo svi da zapravo ta aktivnost i to stjecanje te navike, zapravo kreće u najranijoj dobi. I za istinu mislim da kod sljedećih donošenja bilo kojih zakona i strategija moramo izuzetno voditi brigu o tome gdje i kada nam se djeca počinju baviti sportom. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Strenja-Linić, pohvalili ste inicijativu Ministarstva zdravstva, živjeti zdravo koja na neki način doprinositi, između ostalog i smanjenju odnosno suzbijanju ovog velikog problema s kojima se suočava ne samo RH nego i moderni svijet, a to je neuravnotežena prehrana, a onda samim time dovodi do debljine i do teških zdravstvenih problema. Ono što bi ja htjela ne replicirati vam, pošto nisam liječnica niti stručnjakinja za ovaj problem, međutim iz aspekta osobe koja ponešto zna o obrazovnom sustavu, htjela bih nadopuniti samo da smo napravili određene iskorake i u tom dijelu. Uvođenjem zdravstvenog odgoja, doduše ne kao obaveznog predmeta, nego kao međupredmetne teme, omogućili smo da se upravo kroz prvi modul djeca već od najranije dobi uče kako živjeti zdravo, uče zdravoj prehrani ali i važnosti bavljenja fizičkom aktivnošću koja bi im trebala postati sastavni dio života, bez težnje da postižu nekakve vrhunske i profesionalne rezultate. S druge strane, napori Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, dovele su do toga da u onim školama u kojima nije osigurana prehrana, a znamo da imamo takvih škola, ali i u onim školama u kojima to jest, da pružimo mogućnost, besplatno za roditelje i djecu, korištenjem europskog socijalnog fonda, svakom djetetu osigurati nekakav minimum u školama, a to je onaj projekt shema školskog voća, dakle kroz voće. Nažalost, nisu svi ravnatelji pokazali spremnost sudjelovanja u samom projektu, ali vjerujem da će se uz kako vrijeme bude odmicalo da ćemo shvatiti zapravo sve benefite kako možemo na besplatan način bez da ulažemo sredstva iz držanog proračuna osigurati djeci tu jednu voćku, koja nije samo voćka zato što su oni možda gladni, nego čisto stvaranje zdravih navika, zašto je važno unositi zdrave namjernice u svoj organizam. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Sabini Glasovac. Odgovor uvažene kolegice Ines Strenja-Linić. Izvolite. djelatnika, koji zapravo se trebaju aktivno uključiti u cijelu ovu priču i zapravo, vi ste spomenuli zdravstveni odgoj, apsolutno, zdravstveni odgoj, od njega se radio bauk, a zdravstveni odgoj zapravo obuhvaća i ovaj dio, znači pravilna prehrana, zdrave životne navike, sve ono što je u skladu sa određenom dobi djece. To djeca, kroz taj zdravstveni odgoj će i dobiti. A ovo je jedna od bitnih tema koju zapravo mi učimo od njih od najranijih dana. Tako da se ja nadam, zdravstveni odgoj da neće jedno biti samo izborni predmet, nego da će biti i redovni predmet i da ćemo to sa karikiranom reformom na kraju i završiti sa tom pričom i reći da je to nešto što treba biti u školama i primjereno ovisno o dobi i ovisno o temi koju se mora obraditi će ta djeca dobiti i pravu informaciju u pravo vrijeme. Hvala. Zahvaljujem na odgovoru uvaženoj kolegici Ines Strenja-Linić. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvažena kolegica Ljubica Lukačić. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo na početku želim reći da će Klub HDZ-a podržati odluku o proglašenju 16. ožujka danom osviještenosti o debljini. Svaki dan koji se proglašava kao nacionalni dan, po mom osobnom mišljenju a evo i nas u klubu ima sasvim sigurno, veliku veliku korist. Naime, nedavno smo proglasili i Nacionalni dan osobe s intelektualnim teškoćama i već prvu godinu, evo kada se on počeo obilježavati, baš toga dana osobe sa intelektualnim teškoćama su na jedan poseban način upozorile na probleme s kojima se oni susreću. Vjerujem da će tako biti i sa ovim nacionalnim danom, te da će se upravo on posvetiti prvenstveno prevenciji od prekomjerne tjelesne težine. Zastrašujuća je činjenica da 22 milijuna djece u svijetu, mlađih od 5 godina, da se bori sa prekomjernom tjelesnom težinom. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji do 2025. godine, 50% svjetskog stanovništva trebalo bi biti debelo. Mislim da to tko god od nas čuje, da mu to zapravo nije ugodno ni čuti, stoga svi vjerujem podržavamo prevenciju, jer prevencija je zapravo ono što nam svima može pomoći. nam svima može pomoći. Kada malo razmislim poznavajući mnogo male djece koja su tek krenula u školu ili su osnovnoškolci, razgovarajući s njihovim roditeljima, znamo često razgovarati o tome što ta djeca zapravo ujutro jedu. Najčešće ništa, najčešće jedu tek kada dođu u školu i to onda obično jedu nešto popularno iz pekara što sasvim sigurno nije zdravo. Stoga sam evo ja prije nekoliko dana ostala vrlo ugodno iznenađena jednim prilogom u kojem je prezentirano kako je Agencija za plaćanje u poljoprivredi u suradnji sa OPG-ima iz RH i školama dovelo do toga da OPG isporučuje čak nekoliko škola opskrbljuje sa svojim proizvodima. Dakle više od stotinjak škola u RH upravo na taj način nabavljaju voće za svoje učenike i učenici kroz tjedan imaju osiguran jedan voćni obrok. Sasvim sigurno zdravlje, pravilna prehrana i tjelesna aktivnost je zdravlje, stoga spomenula je i kolegica Strenja-Linić koliko je tjelesna aktivnost važna, međutim ovdje isto želim napomenuti jedan hvale vrijedan projekt. Poznajem jednu profesoricu tjelesnog odgoja koja u školi ne predaje tjelesni odgoj nego predaje sportove, dakle učenici se mogu uključiti u bilo koji sport. I u početku moram vam reći kada je ona to počela raditi, nije bilo zainteresirane djece. Strahovala je od toga da li će uopće zadržati taj posao jer je to posao na temelju projekta i bilo je pitanje održivosti tog projekta, broj djece, koliki broj djece će se javiti na sportske aktivnosti, o tome je ovisio i njen daljnji posao. Kako je vrijeme odmicalo sve veći broj djece iz te škole pa i iz nekih susjednih škola uključivalo se na sportske aktivnosti. Tako da kakva god akcija bila i što god poduzeli, a kako bismo osvijestili i djecu i mlade ljude adolescente, svakako je korisni i hvale vrijedno i mislim da ćemo na taj način uspjeti smanjiti osobe koje imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Ono što želim napomenuti da osobe s prekomjernom tjelesnom težinom čine udio u broju od 508 tisuća osoba osoba s invaliditetom. Nažalost uz niz bolesti koje je kolegica uime predlagatelja nabrojila invaliditet jedan je posljedica prekomjerne tjelesne težine jer stradaju zglobovi, stradaju kukovi, strada kralježnica i dolazi do invaliditeta i do ranijeg umirovljenja. To je sasvim sigurno ono što ne želimo da nam se u RH događa jer želimo da imamo zdravu naciju, a o tome moramo razmišljati od najranije dječje dobi, rekla bih da prije svega o tome mora aktivno razmišljati obitelj čime i kako hrani svoju djecu, a nakon toga vrtići i škole itd. Kao što sam već rekla, prevencija je najvažnija kako za sve bolesti tako i za prekomjernu tjelesnu težinu. Prevencija, svakako će pridonijeti osviještenosti o debljini, što više akcija, što više klubova i bilo kakvih tribina, bilo čega na kojima bi se govorilo o prekomjernoj tjelesnoj težini ne kao sramoti nego kao nečem što će dovesti sasvim sigurno do nekakvog oboljenja što nikome vjerujem nije u interesu, ali kada jedemo sigurno o tome ne razmišljamo. Svakako način prehrane i tjelesna aktivnost su ono što je izuzetno važno kako bismo spriječili prekomjernu tjelesnu težinu. Kada govorimo o načinu prehrane, tada bih ja rekla da je važno i mnogi liječnici o tome govore, važno je koliko puta jedete dnevno. Zbog posla, zbog svakodnevnih aktivnosti jedemo na brzu, jedemo jedanput ili dva puta dnevno što svakako nije zdravo. Jesti je potrebno barem minimalno četiri puta dnevno u manjim količinama, četiri i više, ali barem četiri puta dnevno u manjim količinama. Dakle to će sigurno doprinijeti rezultatu, sasvim sigurno će se organizam naviknuti na takvu prehranu i to je zdravlje svake osobe. Dakle u svakom slučaju pravilna prehrana, tjelesna aktivnost a ne nikako rezanje crnoga kruha na tanje šnite. To nam ne može pomoći a prirodni, pravilno uzgojeni proizvodi i tjelesna aktivnost i zdrava prehrana dovesti će do toga da u RH imamo manji broj osoba koje imaju problem sa prekomjernom tjelesnom težinom. I vjerujem da ćemo našim edukacijama koje se evo već i sada provode, projektima, edukacijama pa i ovakvim sjednicama kao što je kolegica Linić Linić spomenula što smo imali u Odboru za zdravstvo sasvim sigurno doprinijeti da nam i po ovom pitanju nacija bude zdravija. Još jednom klub HDZ-a podržati će donošenje ove odluke. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ljubici Lukačić. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Ćelić. Izvolite. kada govorimo o pretilosti onda bih kratko se htio osvrnuti na temu konzumacije energetskih napitaka. Naime, premda na proizvodima, takvim proizvodima postoji sitnim slovima da se ne preporuča trudnicama, dojiljama i djeci to je sve veći i veći problem. Nakon što je utvrđeno u Litvi da je sve veći broj mladih koji imaju psihotične epizode Litva je a potom i Latvija zabranila konzumaciju energetskih napitaka kod maloljetnika. Dakle jedna limenka energetskog napitka sadrži 27 grama šećera i 80 miligrama kofeina što svakako kod mladih ljudi doprinosi nastanku pretilosti. Mađarska i Francuska su uvele dodatne poreze I ako imamo podatak, dakle da gotovo 70% adolescenata i 20% djece konzumira visoko energetske napitke svakako je na odgovornima u RH da razmisle da razmisle o zabrani korištenja energetskih napitaka kod maloljetnika. Da u pravu ste kolega da energetski napici s obzirom da sigurno štete i po mom osobnom mišljenju ne bi ih nitko trebao trebao koristiti. Jednako tako gazirana pića koja su izuzetno štetna nažalost naši mladi, svi to imamo priliku vidjeti, piju često prekomjernu količinu gaziranih pića. Nažalost koriste i energetske napitke. I još kada je to u kombinaciji sa alkoholom onda često zna biti i vrlo kobno. I …/Govornik se ne razumije./… se s vama da bi trebalo o tome dobro porazmisliti. Zahvaljujem na odgovoru uvaženoj kolegici Ljubici Lukačić. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Ana Komparić Devčić. Izvolite. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice mi svi ovdje kada govorimo i kada se donosi bilo koji nacionalni dan na bilo koju temu, svi lijepo govorimo i svi se slažemo. A onda kada donosimo proračune, zakone, onda zaboravimo na nacionalne dane koje smo donijeli u ovom Saboru. Kada govorimo o prehrani među mladima onda ja želim istaknuti jedan pozitivan primjer. Npr. u gradu Rijeci u vrtićima postoje već više od 10 godina izrada menue zajedno sa javnim zdravstvom. Znači javno zdravstvo i vrtić zajedno donosi menue za djecu. I taj menue ne sadrži ni paštete, ni hrenovke ni bilo kakve, ni vegetu. Evo kolegica mi suflira, je istina. Dakle menue su izuzetno zdravi i djeca to jedu, djeca za istinu jedu. I šta nam se desi? Dođemo u osnovnu školu i mi tu padnemo, moram priznati, zato što nedostaju kuhinje u osnovnim školama. Nemamo dakle kapacitet da nastavimo sa istom takvom prehranom u osnovnoj školi. Djeca u osnovnoj školi nemaju obavezu uzimati marendu u školi koja se isto radi u suradnji sa javnim zdravstvom ali više nije obavezna i onda djeca odlaze u ove pekare koje ste vi spominjali i zapravo tu mi padnemo u zdravoj prehrani i nastavku razvoja zdrave prehrane i svijesti djece o tome što jedu. Dakle mi nakon vrtića padnemo. Dakle ono što mi ovdje trebamo raditi je da kod donošenja proračuna razmišljamo o tome da naše osnovne škole moraju imati kuhinje gdje će se djeci pripremati obroci u suradnji sa javnim zdravstvom jer inače ništa od toga. Dakle mi ćemo djecu u vrtićima naučiti što je zdravo a onda ćemo u osnovnoj školi već pasti a u srednjoj neću ni govoriti a dalje fakultet itd., to već svi znamo kako ide. Evo za istinu apeliram na sve nas da kada donosimo proračun da razmišljamo i o takvim stvarima jer mislim da mi samo razmišljamo kada se donose ovakvi dani ili kada se donose, proglašavaju nacionalni dani bilo čega a onda padamo kod donošenja proračuna i zakona. Naprosto sve zaboravimo. Pa kolegice slažem se s vama da djeca i u vrtiću i u školi trebaju jesti kvalitetno. Ja znam nekoliko škola koje imaju svoje kuhinje, a znam i nekoliko škola koje naručuju hranu od OPG-ova koji su im najbliži i dakle djeca ne jedu ni hrenovke ni paštete, ni sve one stvari koje nisu zdrave. Ali svakako se mogu složiti s vama da bi tako trebala jesti sva djeca u RH. Zahvaljujem na odgovoru uvaženoj kolegici Lukačić. Slijedeći za repliku javio uvaženi kolega Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice Lukačić i mi iz HSS-a i ja osobno se slažemo i podržavamo ovu ideju da se govori o problemu pretilosti i o tom javnozdravstvenom problemu a i sve ono što može učiniti nama osobno i ukupno koji to ima utjecaj na zdravstveni sustav u RH na povećani broj oboljelih i onda skupa liječenja i svakako da o tome treba govoriti, ne samo jedan dan, ne samo 16. ožujka nego kontinuirano, tokom cijele godine i svaki dan. podaci na koje sam u istraživanju došao ukazuju da smo zakasnili već. Jer 2011. zavod za javno zdravstvo Hrvatske napravio je istraživanje na 11 tisuća djece, gdje je utvrđeno da je 24% prekomjerne težine imaju djeca odnosno 13% debela djeca, dok je 2003. to bilo 5% odnosno 3% s tendencijom daljnjeg porasta. Znači svaki dan o tome trebamo govoriti i pronalazit rješenja kako da povećamo svijest o tome, u potrebi kvalitetne zdrave prehrane, do fizičkih aktivnosti do osiguravanje institucionalnih potpora svima koji sudjeluju u tom lancu. Lijepo ste spomenuli OPG-ove i opskrbu vrtića, škola sa mlijekom i voćem, po nama iz HSS-a to je put da učinimo i u medicinskim ustanovama, staračkim domovima i drugim institucijama na taj način omogućimo plasman poljoprivrednih proizvoda naših i da naši i djeca i odrasli znaju što jedu, porijeklo te hrane, da to bude zdravstveno ispravna hrana, a ne kao što sad imamo situaciju da policama imamo ekološke proizvode, a inspekcija utvrdi da deklaracija odnosno sadržaj ne odgovara onom što piše u deklaraciji. Stoga, idemo mi sami učiniti više da kupujemo i jedemo hrvatsko, od naših OPG-ova. Zahvaljujem uvaženom kolegi Davoru Vlaoviću. Odgovor uvažena kolegica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Pa hvala vam kolega, da, u principu ja se mogu složiti sa svime što ste vi rekli i točno je da na ovaj problem kao i na sve druge probleme ne trebamo upozoravati samo jedna dan u godini, ali taj jedan dan u godini bi trebao biti dan kada će se o nekim stvarima ipak možda malo više govoriti. Svake godine odrediti će se neka tema, pa će se o njoj malo više govoriti, i obavještavati cijelu hrvatsku javnost. Svakako što se tiče ove akcije hvalevrijedne, dakle Agencije za plaćanje u poljoprivredi i školskih ustanova, dakle osnovnih i srednjih škola, u svakom slučaju je nešto što je za RH izvrsno. Evo kao što sam rekla proširio se taj projekt samo sa osnovnih i na srednje škole, dakle na taj način i OPG-ovima osiguravamo prodaju njihovih proizvoda a našoj djeci osiguravamo zdrave obroke u školi. Zahvaljujem na odgovoru uvaženoj kolegici Ljubici Lukačić. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi kolega Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, odmah na početku moram reći da će Klub zastupnika SDP-a podržati da se donese odluka o proglašenju 16. ožujka hrvatskim Danom osviještenosti o problemu debljine jer je to na tragu svega onog što smo radili u mandatu gospodina ministra Varge kada smo jasno rekli da je cilj da u Hrvatskoj imamo mogućnost da svaki građanin ima jednako dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu bez povećanja cijena participacije dopunskog zdravstvenog osiguranja i da po proteku 5 godina, živimo u Hrvatskoj 2 godine duže. Sigurno je da je problem debljine jedan od ključnih problema zbog čega u Hrvatskoj živimo kraće, dakle debljina kao jedan od vodećih javnozdravstvenih problema, vodeći je uzrok porasta oboljelih i i umrlih od kardiovaskularnih bolesti koje se u vodeći uzrok oboljevanja i umirenja u RH i za razliku od nekih zapadno-europskih zemalja u kojima se broj oboljelih i umrlih od kardiovaskularnih bolesti smanjuje, u Hrvatskoj se on i dalje povećava. Kada govorimo o bolestima srca, onda postoje razlozi na koje ne možemo utjecati, dakle ne možemo utjecati na dob, spol, na genetsko opterećenje ali na prehrambene navije, na životne navike, na navike konzumiranja alkohola, cigareta, masne hrane, nedovoljnu tjelesnu aktivnost sigurno možemo utjecati, i zapravo to je najjeftiniji način kako da osiguramo da z Hrvatskoj bude manje debljine, da bude manje šećerne bolesti, bolesti srca i da svi ljudi u Hrvatskoj žive duže, žive kvalitetnije, pa i da rade duže i da budući rade duže, bude više novaca u državnom proračunu koji se onda može ulagati i u sustav zdravstva i u sustav obrazovanja, koji su ključni u dugoročnom rješavanju problema debljine. Čuli ste danas već iz izlaganje mojih prethodnika podatke pa vas neću opterećivati sa njima ali ipak želim naglasiti nekoliko činjenica, a to je da je po EUROSTAT-u između 28 zemalja EU-a, Hrvatska na 8. mjestu po broju ljudi koji imaju pretjeranu tjelesnu težinu i debljinu pri čemu je taj postotak onih koji se zaista smatraju debelima, a to je indeks tjelesne mase preko 30%, 18,7%. Ako gledamo broj ljudi u Hrvatskoj koji imaju probleme sa tjelesnom težinom, najveći postotak, četvrtina njih je između 45 i 74 godine, što posebno zabrinjava. Zanimljiv je podatak i da je puno više pretilih muškaraca nego žena ako gledamo strukturu ljudi koji imaju problema sa tjelesnom težinom također podatak koji puno govori, a to je da najviše onih koji imaju problem sa tjelesnom težinom dolazi sa osobama koji imaju samo završenu osnovnu školu. Zatim nakon toga sa srednjom školom, dok je najmanje debelih u Hrvatskoj među grupom stanovnika koji imaju završeno visoko školsko obrazovanje. Prema tome, problem debljine je javni problem, javno-zdravstveni problem, debljina je bolest, ona nije estetski problem i u rješavanju problema debljine trebamo se uključiti svi od vrtića preko osnovnih i srednjih škola, fakulteta, jedinica lokalne samouprave, naravno sustava zdravstva do nas političara koji svojim primjerom možemo utjecati na to da se u Hrvatskoj jede kvalitetnije što ne znači nužno i skuplje. Također i nekakve cinične opaske koje smo danas čuli ovdje o crnoj hrani, crnom kruhu ne idu na čast onima koji se sprdaju na taj način jer zapravo govore da ne razumiju koja je poruka vezana uz crni kruh. Prema tome i donošenje ove odluke ne smije biti samo deklaratorno. Ja smatram da ako i donesemo ovakvu jednu odluku ne samo za ovaj datum, nego i za druge datume onda trebamo i organizirati javno-zdravstvene akcije koje će utjecati na to da svjesnost o problemu debljine bude veća i da kao rezultat toga u neko dogledno vrijeme u Hrvatskoj se smanji broj oboljelih od kardio vaskularnih bolesti i šećerne bolesti, karcinoma jer će to biti znak onda da smo uspjeli i u rješavanju ovog problema debljine. Dakle, SDP podržava ovu inicijativu i mi ćemo sa svoje strane zalagati se da to ne bude samo jedna deklaratorna odluka. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Jovanoviću na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku uvaženi kolega Siniša Varga. Izvolite. **Varga, Siniša (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege ja ću ovu repliku iskoristiti i pohvaliti raspravu kolege Jovanovića vezano za one segmente koji se tiču same borbe sa kroničnim nezaraznim bolestima. A kada govorimo o kroničnim nezaraznim bolestima jer je kolegica Strenja-Linić je nabrojala koji oni sve jesu one koje imaju svi zajednički nazivnik je debljina. Debljina se pojavljuje u svim kroničnim nezaraznim bolestima kao povezanost sa samim uzrokom. Tu na žalost nije spomenuto i kolega Ćelić je na žalost otišao, ali i psihijatrijska oboljenja su povezana također sa kao jedno od kroničnih oboljenja jesu i psihijatrijska oboljenja, a tu i debljina ima svoju ulogu. kada se spominje stigmatizacija, stigmatizacija bilo koga po bilo kakvoj osnovi, da li bolesti ili fizički izgled ili oblačenje ili narodnost ili bilo koji drugi je naravno neprihvatljivo u liberalnom i demokratskom društvu. Međutim debljina je po međunarodnoj klasifikaciji bolesti klasificirana sa brojkom E66. Ona je bolest i svi liječnici i svi medicinske sestre, svi zdravstveni, nezdravstveni radnici koji dolaze u kontakt sa liječenjem bolesti koja se zove debljina imaju odgovornost i dužnost se boriti protiv te bolesti. Ona je povezana rijetko u odnosu na cjelokupnu populaciju povezana sa endokrinološkim poremećajima, sa kao posljedica kao jatrogeni efekt lijekova i drugih utjecaja na organizam. Međutim, velika većina je stvar životnih navika koje smo na žalost poprimili. I smatram da je dužnost svima nama da pomognemo Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Odjelu za promicanje zdravlja da projekt „Živjeti zdravo“ zaživi. Naime, europski fondovi su osigurali 30 milijuna kuna ali na žalost vidimo da dosta jalovo je početak i moramo svi pomoći da krene taj projekt zaživjeti čim prije. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Vargi na replici. Odgovor uvaženi kolega Jovanović. Izvolite. Kolega Varga zaista je to ključno i javio sam se ponovo za repliku bez obzira koliko nas ljudi prati, ali netko i gleda. Dakle, jedna od najkorisnijih promjena u životu koja se može dogoditi svakom čovjeku je da izgubi suvišne kilograme. Već gubitak od 10% će drastično utjecati na manju mogućnost razvoja kardiovaskularnih bolesti, manju mogućnost razvoja dijabetesa, očuvat će radni vijek i osigurati duži i kvalitetniji život. Međutim, upravo na tu, na tu slabu stranu nasjedaju brojni građani koji kupuju jeftine pripravke koji uvijek znače manje, ali manje novaca u novčaniku a istovremeno ne osigurava gubitak tjelesne težine. I zato je potrebno osigurati građanima jedan jedan slijed informacija koji će ih potaknuti da uz promjenu životnih navika zaista i riješi se suvišnih kilograma pri čemu veliku ulogu tu igraju mediji, ljekarnici koji bi trebali osigurati da se ne troše novci na sumnjive pripravke koji ne pomažu u liječenju debljine. Zahvaljujem uvaženom kolegi Jovanoviću na odgovoru. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi kolega Željko Jovanović. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, javio sam se i u pojedinačnoj raspravi samo iz jednog razloga obzirom da sam kao ministar znanosti, obrazovanja i sporta uložio veliku energiju uvođenje zdravstvenog odgoja u hrvatske škole i pri tome se suočio sa brojnim problemima koji su dolazili iz dijela konzervativnih udruga koji nisu razumjeli da je to program koji nema nikakvu ideološku boju, nego ima samo jedan cilj a to je osigurati hrvatskoj djeci da usvajanjem zdravih životnih navika žive duže i kvalitetnije. Zašto to govorim? Zato što sam nedavno uputio i danas smo čuli ovdje od dijela kolega koji ne znaju da zdravstveni odgoj nije izborni predmet. Zdravstveni odgoj u hrvatskim osnovnim i srednjim školama je obavezan predmet koji se ne provodi kao zaseban predmet nego kao među predmetna tematska cjelina. Prema tome, govoriti kad jednom bude obavezan je potpuno pogrešno. To je obavezan predmet u svim hrvatskim školama i upravo zbog tih različitih tumačenja uputio sam zastupničko pitanje nedavno u Ministarstvo znanosti i obrazovanja da mi odgovore da li postoje saznanja o tome da se u hrvatskim školama ne provodi zdravstveni odgoj. Dakle, po saznanju Ministarstva znanosti i obrazovanja odgovor koji ste vi dobili na svoje klupe jasno piše da se sukladno nastavnom planu i programu koji je donijet u vrijeme kada sam ja bio ministar zdravstveni odgoj provodi kao obavezna nastavna cjelina u svim hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Prema tome i od nove ministrice ću zatražiti i inzistirati na tome da se vidi da li je to točno i da li postoje škole koje ne provode nastavu zdravstvenog odgoja. Zašto je to bitno? Jedno istraživanje koje je provedeno u 41 zemlji i koje je obuhvatilo 1500 učenika između 11 i 15 godina pokazalo je da je Hrvatska na zaista neslavnom 7 mjestu po broju debele djece. Ne samo to. U Hrvatskoj djeca gotovo da nikada ne jedu ni voće ni povrće, svako 5 dijete puši, neredovito peru zube i u odnosu na svoje vršnjake su puno sklonije uživanju alkohola. Dakle, ako netko sumnja zašto nam je potreban zdravstveni odgoj, jer i prije se moglo educirati i u školi i u crkvi, na vjeronauku, ali se to očito nije činilo. 80% djece koja ima problema s tjelesnom težinom, kasnije će biti pretila. 30% dječaka i 17% djevojčica samo 30% dječaka, i 17% djevojčica se svakodnevno bavi tjelesnom aktivnošću. Da, nemaju sve škole adekvatan prostor za provođenje zdravstvenog, tjelesnog odgoja, ali tjelesni odgoj ne znači nužno provođenje aktivnosti koje traže puno sredstava, dovoljno je osigurati šetnju, hodanje, trčanje djece i to će im biti jednako korisno kao i neka druga tjelesna aktivnost. Opravdanje da nemamo u svim školama uvijete ne stoji i ja ga ne prihvaćam. I na kraju spomenut ću primjer iz Rijeke, čuli smo nepotpunu informaciju od kolegice, dakle ne samo da svi vrtići u Rijeci imaju zdravu prehranu, od ove godine i sve 23 škole u Rijeci kojima je osnivač grad Rijeka, imaju osiguran program zdrave zdrave prehrane, ne samo to, imaju i program koji se zove školica zdrave prehrane sa portalom školica zdrave prehrane, koja omogućuju ne samo da djeca usvajaju zdrave prehrambene navike, jer uzalud ako dijete ima jedan obrok zdrave prehrane u školi, pa dođe kući, gdje svi ostali obroci budu nezdravi. Dakle uz edukaciju u školama, potrebno je educirati i roditelje tim prije što smo vidjeli da je najveći broj pretilih osoba u Hrvatskoj u dobi od 45-te do 74 godine. Prema tome zaključujem s tim, znamo da je u zdravstvu poznata izreka bolje spriječiti nego liječiti, vrijedi to sve za bolesti, ali zaista kada je riječ o debljini to je zlatno pravilo i nadajmo se da će i ova naša odluka doprinijeti da broj debelih u Hrvatskoj počne s godinama opadati. Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Jovanoviću na raspravi. Imamo dvije replike, prva se za repliku javila, uvažena kolegica Dragica Roščić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Jovanović ja bi ovdje naglasila i složila se sa vama da je jako važna edukacija djece, već sto se tiče zdrave prehrane i načina života, ali ono što je isto važno, što smo upravo iz Kluba HDZ-a otklonili neke prepreke, jer ne samo da djecu treba educirati, nego ih ne trebamo svjesno trovati, naravno u školskim menzama, tako i studente u studenskim menzama. To je bilo prilikom donošenja Zakona o javnoj nabavi, gdje se unio taj amandman, koji kaže da prilikom nabave hrane se gleda svježina hrane i to je jedan put kako ne samo da educiramo djecu, jer uvijek ih najbolje educiramo svojim primjerom, a ne samo primjerom, evo ovdje smo imali konkretne primjere, bavila sam se provođenjem mjera mlijeka, voća i povrća u školi koja se upravo sad provodi od Ministarstva poljoprivred i što bi se dešavalo? Prilikom javne nabave od strane vrtića i škola, koja bi se provodila, na takve natječaje bi se javili veliki trgovački lanci, a voće koje se nudilo djeci nije uopće bilo za upotrebu i upravo ovim amandmanom u Zakonu o javnoj nabavi, omogućeno je da i učiteljice i ravnateljice i svako radi na javnoj nabavi hrane u školske i ostale javne ustanove ima pravo gledati i svježinu voća, odnosno onaj što kraći put da ona dođe u te ustanove. Hvala. Zahvaljujem na replici uvaženoj kolegici Dragici Roščić. Odgovor, uvaženi kolega Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Kolegice Roščić potpuno se slažem s vama i ja sam zaista bio izuzetno neugodno iznenađen, kakvi su to ljudi koji su na razno raznim kvalitetnim projektima pokušavali na brzinu zaradit novce. Pa je tako bio primjer sheme školskog voća o kojemu je govorila kolegica Glasovac, gdje smo povukli europske novce, da bi osigurali djeci u školama jedan obrok, zdravi obrok voća, a onda su pojedinci pokušavali kroz ponudu koju su dostavljali školama prošvercati voće koje je bilo nekvalitetno i na taj način još jedanput pokazali neodgovornost. Kad ste već spomenuli studentsku prehranu, ja moram još jednom i ovaj put spomenut naš mandat gdje smo mi kroz reformu studentske prehrane po prvi put u u zadnjih 20 godina osigurali da studenti za manje novaca imaju cjelovite menije i da se hrane kvalitetnije nego što je prije toga bilo kada su u ponudi bili opet različiti nezreli pripravci sa puno ugljikohidrata koji su opet omogućavali brzu zaradu dijelu dobavljača koji je na taj način iskoristio novce koja je država izdvajala za studentsku prehranu. To više nije moguće. Evo zahvaljujem. Evo dio rasprave mi je kolegica oduzela, ali pa ću ja onda malo skratiti. Naime, ministar Tolušić je više puta onako kad smo imali one situaciju sa nalazom bakterija i toksina u hrani, najavio prilično pompozno vezano za nabavu sviježeg mesa i svježih namirnica za naše škole i vidim tu sad malo surfajući, vidim da je 30. svibnja ove godine, očekujem da ravnatelji odnosno osnovne i srednje škole daju prednost domaćim proizvođačima voća, povrća i mlijeka, koje dolazi sa lokalnih područja i natječaj za nabavu voća, povrća i mlijeka za škole, provodit će agencije za plaćanje u poljoprivredi. Jako me zanima kako će se to sprovesti s obzirom da imamo sad dualitet, naime glavni dobavljač samih škola u namirnicama koje jesu bile jeftinije i prolazili na javnim natječajima kao najjeftiniji ponuđači su iz najvećih trgovca hrana i prehrambenih proizvoda u RH, koje pokušava država stasati natrag na noge, a s druge strane, potičemo ovdje OPG-ove da se zaobiđe taj trgovački lanac i da se direktno opskrbljuje škole sa boljim i kvalitetnijim namirnicama koje na taj način izbjegavajući posredništvo, se može postići bolja cijena. To sve skupa pospješuje i novi Zakon o javnoj nabavi. Dakle, treba se zanemariti i trgovački interesi i treba se zanemariti čak i državni proračun, u ovom segmentu, u ovom segmentu treba prvenstveno gledati zdravlje zdravih navika jer to su navike i zdravlje koje se uči u osnovnoj i srednjoj školi je nešto što se onda provlači kroz cijeli život i tako se može produžiti vijek života. A produženje vijeka života je ona druga strana medalje demografske slike, natalitetna i pronatalitetna politika sa jedne strane, ali kvaliteta života i produljenje vijeka života je onaj drugi dio koji se ne smije nikako zanemariti. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vargi na replici. S ovime smo iscrpili sve replike i sve rasprave. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se steknu uvjeti. Hrvatskog dana osviještenosti o debljini i Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području sprječavanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica. Dakle prelazimo na točku dnevnog reda: